i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.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

Zahvaljujem se potpredsjedniče HS-a, uvažene saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici. Prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja je ovaj konačan tekst, konačan prijedlog, drugo čitanje. Odredbom čl. 32 Zakona o zaštiti okoliša propisano je svjetlosno onečišćenje kao promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Problem svjetlosnog onečišćenja prisutan je u globalnim razmjerima, pa tako i kod nas u RH. Pitanje Pitanje pravnog uređenja svjetlosnog onečišćenja u našem okruženju riješeno je na razne načine, dakle u pojedinim pokrajinama u Italiji, u Sloveniji je to riješeno zakonodavnim okvirom, dok se u ostatku Europe propisuju, primjenjuju usuglašene norme, standardi, preporuke o izvedbi vanjske i javne rasvjete. Ovim izmjenama zakona mi smo predložili dakle, zakon je donesen 2011. godine. Mi smo ovdje zahvatili u korekciju i modificiranje određenih pravnih instituta koje je naprosto nametnula praksa. Naime, cilj zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog emisijama svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti kojima su izloženi ljudi, biljni i životinjski svijet u zraku i u vodi, to je bitno napomenuti, prirodna dobra, kao i noćno nebo uz korištenje energetski učinkovitije rasvjete. Definirane su, naime, emisije svjetlosti u okoliš na koje se odredbe zakona ne primjenjuju i to je već definirano čl. 3, zbog svojih specifičnosti, ali uređenosti tih emisija drugim propisima, a kao i povremenoj funkciji .../nerazumljivo/... rasvjetnih tijela kao npr. rasvjetljivanje proizvodnog pogon i energetskih objekata, uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i pred drugim izvanrednim događajima i okolnostima, sigurnosne rasvjete, vojnih, obrambenih ili zaštitnih djelatnosti na područjima za potrebe obrane, potrebe obrane, zaštite, spašavanje, pomoći od prirodnih i drugih nepogoda. Isto tako se ovaj zakon ne primjenjuje na signalizaciju u zračnom, cestovnom, željezničkom prometu, pomorskom prometu i prometu na unutarnjim vodama u skladu s posebnim propisima. Daju se, isto tako, definicije, odnosno značenje pojmova kojima je uređeno ovo područje kao i obveznici primjene mjera zaštite od svjetlosnih onečišćenja i to su jedinice lokalne samouprave, grad Zagreb, pravne i fizičke osobe u svojstvu operatora rasvjete, projektanti projekata rasvjete, investitori, nadzorni inženjeri i izvođači rasvjete. Ta obaveza je riješena čl. 6. Definirane su obvezne mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja u čl. 8. Definirane su obveze i način postupanja operatora rasvjete koji je odgovoran za upravljanje vanjskom rasvjetom i koji je dužan osigurati ugašenost vanjske rasvjete tijekom dane uz propisane iznimke kao što su npr. loši vremenski uvjeti ili potrebe zaštite objekata. Dodatno su definirane zabrane koje se između ostalog odnose i na upotrebu svjetlosnih snopova, bilo kakve vrste ili oblika ili njihovo usmjeravanja prema nebu ili prema prirodnom vodnom tijelu. Rasvjetljavanje otvora, dakle prozore i vrata zaštićenog ili stambenog prostora vanjskom rasvjetom, što je bitno napomenuti. Isto tako, zabrane se odnose na ugradnju i postavljanje svjetiljki mimo propisanih odredbi. Definirano je da se radi čuvanja ekosustava i bio raznolikosti u zaštićenim područjima postavljaju svjetiljke korelirane temperature, boje svjetlosti ispod 2200K. Zakonom je uređeno planiranje, gradnja, održavanje i rekonstrukcija vanjske rasvjete. Isto tako, u cilju optimalizacije i boljeg planiranja definirano je da jedinice lokalne samouprave odnosno grad Zagreb izgrađuju plan rasvjete kojim se za svoje administrativno područje planira izgradnja iste. Plan rasvjete podloga je za izgradnju akcijskih planova i projekata vanjske rasvjete. Akcijskim planom planira se gradnja nove rasvjete usklađene i usklađenja postojeće javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i grada Zagreba, odnosno operatora vanjske rasvjete s odredbama ovog zakona. On je stručna podloga za izradu projekata gradnje i rekonstrukcije vanjske rasvjete u jedinicama lokalne samouprave. Upravni nadzor nad provedbom ovog zakona provodi ministarstvo. Isto tako, definiran je inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona, pa je za njegovu provedbu nadležna inspekcija za područje zaštite okoliša, elektroenergetskog sektora i tržišna inspekcija. Dodatno se uvode ovlaštenja za postupanje komunalnog redaka koji je ovlašten da operatoru rasvjete naredi gašenje rasvjete i daljnju uporabu ukoliko ista ne udovoljava odredbe ovog zakona u dijelu kojim se definiraju zabrane korištenja, eto naročito čl. 11. Prijelaznim i završnim odredbama uređeni su rokovi za donošenje podzakonskih akata koji je dužno donijeti za potpunu primjenu odredbi ovoga zakona dakle bi inspekcija mogla postupati, bitno je donijeti pravilnik kojim se propisuje obvezni način i uvjeti upravljanja rasvjetljavanjem, pravilnik kojim se propisuje način mjerenja rasvijetljenosti okoliša i pravilnik kojim se definira sadržaj, format i način dostave plana rasvjete i akcijskog plana. Također, definiran je prelazni period za usklađivanje postojeće javne rasvjete s odredbama ovoga zakona koji iznosi 12 g. od donošenja podzakonskih akata. Dakle dodatno se ovim zakonom osigurava zaštita ljudskog zdravlja, biljnog i životinjskog svijeta kao i racionalno korištenje prirodnih dobara i energije. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu, on je bio na e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 11. lipnja do 10. srpnja 2018. g. i ovdje bih ja napomenuo da je prijedlog ovog zakona radila isključivo stručna skupina koja osim nadležnih ministarstava, bili su predstavnici Hrvatskog zavoda za norme, HGK-a, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatski astronomski savez i predstavnici Udruge za zaštitu noćnog neba. Između prvog i drugog čitanja, prihvatili smo sve sugestije koje su poslane u ministarstvo, mijenjali smo članak 2., dodan je izričaj speleološkim koji koji se dodatno definiraju prirodni podzemni objekti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, u članku 5. izvršena je korekcija pojma ekološki prihvatljive svjetiljke. U djelu koji se odnosi na maksimalno koreliranu temperaturu, boja koja je sada 3000 K te je dodano ograničenje vezano uz samu živu, naime zabranjuje se korištenje svjetiljki koje su sebi imaju bilo koji element žive. U članku 12. dodan je novi stavak kojim se propisuje da se planom rasvjete definiraju područja na koja se odredbe ovog zakona osim stavke o zabranjenom rasvjetljavanju ne primjenjuju na rasvjetna tijela odnosno svjetiljke i člankom 20. dopunjena je nadležnost komunalnoga redara. Odbor za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskom saboru na isti prijedlog i ovih izmjena i dopuna zakona nije imao primjedbi. Hvala vam.

možda mi je to promaklo, kad govorimo o planu rasvjete koji je onda podloga za akcijski plan i kasnije za projektiranje jer projekt izgradnje rasvjete mora biti u skladu sa planom rasvjete a dva ministra će definirati pravilnikom. Jel' u ovom trenutku poznato tko će moći izrađivati te planove rasvjete? Dal' će to biti ovlaštenici ili će to biti inženjeri koji do sad rade i koliko će to troškove iziskivati za jedinice lokalne samouprave, dodatne troškove su smislu postojećih dosadašnjih rješenja, imate li taj podatak? **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče Žagar. Dakle, plan rasvjete kao dokument koji mora biti usuglašen sa prostorno-planskom dokumentacijom, zamišljeno je po konceptu ovoga zakona da izrađuju jedinice lokalne samouprave svojim kadrovskim kadrovskim kapacitetima jer naprosto po našem viđenju stvari taj plan rasvjete nije složen dokument koji oni ne bi mogli raditi. Dakle on nije toliko složen da bi se njegova izrada morala dati nekome vanjskom suradničkom tijelu ili ovlaštenoj nekoj tvrtci. Inače pravilnik će donijeti ministar koji će u roku godinu dana propisati minimalni sadržaj toga plana rasvjete. Dakle kad se budu pravilnikom definirali sadržaji onda će lokalna samouprava iz tog sadržaja moći sama raditi svoji autonomni plan rasvjete. Hvala. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, prelazimo na raspravu najprije po klubovima, g. Mato Čičak ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, drage kolegice i kolege saborski zastupnici. Od donošenja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja prošlo je više od 6 g., u tom razdoblju stupile su na snagu mnoge izmjene i dopune o aktima na području gradnje, prostornog uređenja i energetike. Također na snagu su stupile i izmjene u ostalim bitnim aktima za ovaj globalni problem. Sukladno tome, danas se raspravlja o konačnom prijedlogu ovoga zakona koji je vrlo važan za biljni i životinjski svijet a na kraju će pridonijeti poboljšanju ljudskog zdravlja. Danas se često kaže kako su problemi globalni no ovaj doista i jest globalan a svega nekoliko zemalja ga uspješno rješava. Nepostojanjem direktive koja bi točno odredila zaštitu od svjetlosnog onečišćenja samo donošenjem novoga zakona, postiže se veliku važnost što će dodatno pripomoći da Hrvatska bude jedna od vodećih zemalja EU-a koja ima propise mjere zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Predmetnim zakonom utvrđuje se zaštita od svjetlosnoga onečišćenja koje obuhvaća obveznike mjere zaštite, način utvrđivanja dopuštenih vrijednosti, rasvjetljavanja kao i njihovo ograničenje i zabranu. Također obuhvaćeni su i sami uvjeti rasvijetljenosti okoliša kao i druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša. Cilj koji je u prijedlogu zakona je zaštita od svjetlonosnog onečišćenja uzrokovanom emisijom svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti kojima su ponajprije izloženi ljudi a zatim biljni i životinjski svijet kako u zraku tako i u vodi. Želi se spriječiti nastajanja prekomjernih emisija svjetlosti, smanjiti postojeću rasvijetljenost okoliša na dopuštene vrijednosti. Zakonom će se zabraniti bilokakve vrste upotrebe svjetlosnog snopa usmjerene prema nebu kao i prema prirodnom vodnom tijelu. Počet će se ugrađivat ekološki prihvatljive svjetiljke koje će se postaviti tako da ne svijetle u horizont ili iznad njega već će biti usmjerene u prometnice. Nema smisla da postoji javna rasvjeta koja istovremeno svijetli tamo gdje treba i tamo gdje ne treba. Zaštita okoliša provodit će se tijekom noći te danonoćno u prirodnim podzemnim objektima. Cilj je smanjiti potrošnju električne energije. Što se tiče rokova, predloženo je usklađivanje postojeće infrastrukture javne rasvjete u idućih 10 godina. Jedinice lokalne samouprave bit će dužne izraditi plan rasvjete i akcijski plan gradnje i rekonstrukcije vanjske rasvjete unutar godinu dana od stupanja na snagu Pravilnika koji će donijeti ministar. Istim Pravilnikom predviditi će se mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša. Važno je napomenuti kako opravdanost ovog Zakona leži u uštedama koje će se postići primjenom standarda, te u zaštiti okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Samim donošenja Zakona neće se povećati sredstva potrebna za provođenjem mjera zaštita jer će biti dovoljna sredstva koja su već osigurana u okviru državnog proračuna RH. Ponovit ću kako i Zakon o zaštiti okoliša definira svjetlosno onečišćenje kao promjenu razine i prirodne svjetlosti u noćnim satima uzrokovanu unošenjem svjetlosti proizvedenim ljudskim djelovanjem. Stoga donosimo ovaj Zakon kojim ćemo pridonijeti dugoročnoj zaštiti i očuvanju okoliša. Spomenut ću još da upravni nadzor nad primjenom Zakona koji će provodit Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a inspekcijski nadzor ovog Zakona provodit će inspekcije koje su nadležne za područje zaštite okoliša u području nadzora ispunjavanja propisanih obaveza jedinica lokalne samouprave. Prilikom nadzora, posebno naglasak stavit će se na izvršenje obaveza i provedbu mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, te praćenja stanja rasvijetljenosti okoliša propisanih ovim Zakonom, kako bi se utvrdili da svi u skladu sa svojim mogućnostima provode mjere zaštite okoliša. Uz to, uvodi se i nadzor komunalnog redara koji je nadležan za nadzor izvršavanja obaveza i provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, a iste mjere nisu u nadležnosti inspekcije. Ovlasti komunalnog redara, kao i njihov način i postupak obavljanja nadzora, propisani su ovim Zakonom, ali i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Predlažemo da komunalni redar ovlasti za donošenje rješenja kojim će se odrediti mjere i rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, kako bi se procedura ubrzala, a samim tim provedba ovog Zakona. Svjetlosno onečišćenje popratna je pojava u razvoju društva. Trebamo povećati našu svjetlost i zaštititi okoliš od ovog onečišćenja obzira na to što mnogi ne primjećuju, ovo je veliki problem, globalan i potrebno je promjenom Zakona prilagoditi mogućnosti, kako lokalnih samouprava, tako i Grada Zagreba, pa i svih onih koji obavljaju djelatnost rasvjetljavanja s jednim ciljem, a to je dugoročna zaštita našeg okoliša. Hvala na pažnji. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Idemo dalje, g. Tomislav Saucha, ispred kluba zastupnika HNS-a. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, svjetlosno onečišćenje je veliki problem modernog doba, kao što je rekao maloprije kolega. Svjesni smo također da je prizor zvjezdanog neba postao sve rjeđi, da je rezerviran gotovo isključivo za dijelove RH koji su ili jako slabo napućeni ili, recimo, za pućinske otoke gdje nema takve vrste svjetlosnog onečišćenja kao što ima u velikim urbanim sredinama u Zagrebu, …/Govornik se ne razumije/… recimo iz najljepšeg vremena, iz najčišćeg zraka, zvijezde gotovo i ne vide. No, nije samo nedostatak zvjezdanog neba problem, nego i činjenica da svjetlosno onečišćenje, kao i svako drugo onečišćenje, nepovoljno djeluje na ljudsko i životinjsko zdravlje i cjelokupan okoliš. Pretjerana je i nepotrebna rasvjeta također ekološki neprihvatljiva iz razloga prekomjerne upotrebe energije i troškova koji iz toga proizlaze za jedinice lokalne samouprave, kao i za razno razne druge pravne i fizičke osobe. Kako u ovom…/Govornik se ne razumije/…jedna Direktiva, EU Direktiva, dobro je da se donosi jedan ovakav Zakon koji će sigurno, usprkos možda nekim manjim propustom, poboljšati situaciju. Cilj ovog Zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja uzrokovane emisijama svjetlosti okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti kojima su izloženi ljudi, biljni i životinjski svijet u zraku i vodi, prirodna dobra, kao i noć na nebu uz korištenje energetski učinkovite rasvjete. ovim se Zakonom uređuju također i iznimke tj. emisije svjetlosti na koje se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju zbog svoje specifičnosti, ali i činjenice da te emisije da su definirane drugim propisima. Možda ovih iznimaka ima i previše da bi se postigla puna svrha donošenja ovog Zakona. Tako npr. u čl. 3. st. 2. kao iznimka navedena je rasvjeta nepokretnih kulturnih dobara, što na određenom lokalitetu, na kojem je takvih kulturnih dobara puno, može dovesti do velike količine svjetlosnih emisija. To su npr. centri velikih gradova, također, recimo, pa većina gradova na Jadranu, na obali, ima stare jezgre koje su prepune zaštićenih kulturnih objekata koji su osvijetljeni, na neki način, mislim da bi to možda mogao biti veliki problem ako se na njih ne budu primjenjivale odredbe ovoga Zakona. Iako svjesni smo da je ovo sada drugo čitanje, da je to trebalo možda, ne kroz razgovore, sa predlagateljem i ranije rješavati, ali evo, bolje da se sada u to ukaže, nego da se uopće na to ne ukaže. Također u točci 6. ovoga članka navodi se da rasvjeta morskih luka i lukovertilnih voda bez ikakvog daljnjeg određivanja, u ovom slučaju mogu biti luke nautičkog turizma, za njih se po ovakvoj definiciji ne bi primjenjivale odredbe ovog Zakona, a mi se slažemo da za komercionalne luke gdje se mora vršiti utovar i istovar nekog određenog tereta, osjetljivog recimo, smrznutih proizvoda u svako doba dana i noći da za takve komercionalne luke postoji potpuno opravdana potreba za svjetlosnim, znači, za emisijama svjetlosti, dakle, rasvjetom. Smatramo da bi izostavljanjem tj. izdvajanjem luka nautičkog turizma iz primjene ovog Zakona moglo doći do većeg svjetlosnog onečišćenja i to upravo na onim pozicijama koje su na neki način i najranjivije tu govorimo o otocima i dijelovima obale, koji su po samoj prirodi stvari, doduše ne sve luke nautičkog turizma, ali neke od njih su zaista na lokalitetima koji su možda posljednje još oaze nedirnute ovako specifičnom vrstom onečišćenja, ne znam da li je ikad itko bio po nekim od naših marina, recimo na otoku Žutu, iako ja vjerujem da tamo sasvim sigurno neće neće sama uprava te marine dozvoliti da se, ne znam, stave nekakvi reflektori, ali recimo takve, takve manje luke, tu nautičkog turizma bi morale biti ustvari podvrgnute još i strožem nadzoru nego ostale obzirom kao što sam rekao da se ovdje radi o nekim zadnjim netaknutih oazama Hrvatske koja su nezagađena ovom vrstom onečišćenja. svako onečišćenje nepovoljno djeluje na ljudsko i životinjsko zdravlje, pa tako i svjetlosno onečišćenje. U čl. 5. ovog zakona se definiraju pojedini pojmovi pa se tako navodi da ekološki prihvatljivo s etikom, izvor svjetla sa maksimalnom temperaturom boje od 3000 K. Sad, ako je netko nedavno radio nekakvu renovaciju ili barem mijenjao žarulju u bilo kojem dijelu stana, vidio je da, pošto se više ne mogu kupiti ove konvencionalne žarulje sa Volframskom nego se kupuju LED ili halogene žarulje. Oni imaju te oznake topline boje, znači Kelvina, znači 3000 K je izuzetna bijela, hladna svjetlost sa velikim udjelom plave boje u spektru, dokazano je u znanstvenim istraživanjima, liječničkim istraživanjima da upravo taj plavi dio spektra izrazito nepovoljno djeluje na ljudsko zdravlje, pogotovo da ometa znači redovite i normalne cikluse sna. Dakle, kada gledamo dakle, da je ovdje to zabranjeno, dakle, smatra se da je to gornja granica temperature koja se ne bi smjela, tj. Dolazimo do zaključka da će se u stvari u javnoj rasvjeti, koja je tu najčešća izvor tog onečišćenja koristiti, mogu se koristiti dakle rasvjetna tijela koja emitiraju ovakvu hladnu boju svjetlosti koja može dovesti do zdravstvenih problema. Da je to tako, pokazuje i čl. 11 i st. 4 toč. 10 ovoga zakona gdje se upravo za zaštićena područja radi očuvanja ekosustava i bio raznolikosti predviđa da se ne bi smjele koristiti rasvjetna tijela koja imaju tu temperaturu boje preko 2200 K. Dakle, očito je prepoznata ta korelacija između topline, tj. hladnoće, kako bi to već nazvao svjetla i učinaka na okoliš i zdravlje čovjeka i životinja. Na kraju krajeva, to je i razlog zašto se i donosio ovaj zakon pa mislim da bi evo mogli oko toga malo razmisliti, možda nema potrebe da se ide sa amandmanima, ali u svakom slučaju trebalo bi paziti da ta boja bude što je moguće prirodnija. Evo kada večeras ćete ići, ili sutra ili neki dan kući, kad se spuštate dolje niz Mesničku ulicu možete pogledati kako je primjer loše napravljene javne rasvjete, gdje su standardne žarulje zamijenjene nekakvim groznim LED žaruljama koje, mislim, ne želite pogledati direktno u to, ostat će vam, 20 točkica zapečenih u pamćenje jer ta rasvjeta osim što je neprirodna, mislim i daje tu neprirodnu boju, vrlo je slaba s druge strane, loše osvjetljava i daje jedan neprirodan osjećaj kada se čovjek šeće ili hoda po tim ulicama. Ali ja govorim o tome da neke od ulica na ovdje tu u okolici ovog visokog doma, kao da su poslušali i najgorljivije pobornike zabrane tj. zaštite okoliša od svjetlosnog zagađenja pa u njima uopće javne rasvjete niti nema pa građani moraju hodati sa lampama u ruci, ali da ne skrenem na lokalne teme koje to u zadnje vrijeme dosta popularno u ovom visokom domu, vratio bih se nazad dakle na ovaj zakon. Znači, htio bih još reći da ovim zakonom su definirani obveznici primjene mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja. To su jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb, pravne i fizičke osobe u svojstvu operatera rasvjete. Također, definiraju se i obvezne mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, dakle, kako bi joj trebale biti postavljene te rasvjetna tijela, pod kojim kutevima, dakle zabrana da se, sprečavanje da taj svjetlosni snop ne ide iznad horizonta, dakle. Također je propisano da jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb moraju izraditi plan rasvjete prilikom rekonstrukcije nekih rasvjetnih tijela i da u svakom slučaju moraju imati jedan plan rasvjete koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koji bi trebao biti predstavljen znači u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na mrežnim stranicama lokalne samouprave i grada Zagreba što smatramo da je dobro jer smatramo da građani moraju na jedan dostupan i transparentan način imati uvide i to kako će se postaviti javna rasvjeta i na koji način će se jedinice lokalne samouprave kao operater znači nositi sa tim velikim problemom onečišćenja od strane sa svjetlosnim onečišćenjem. Dodatno su se uvele i ovlasti za postupanje komunalnih redara koji će biti ovlašteni operateru rasvjete, narediti gašenje rasvjete ako ista ne udovoljava odredbama ovoga zakona. Eto ja se, tj. mi se nadamo da će primjena ovog zakona dovesti do toga da u nekom, ne znam, određenom periodu više ne bude nevjerojatno i nemoguće da se iz određene urbane sredine vidi pokoja zvijezda i da to ne bude isključivo samo rezervirano samo za nenaseljena područja Hrvatske i za naše prekrasne otoke. Mislimo da je to ne samo pitanje neke, ne znam kako bih rekao to, ne estetike niti ljepote nego pitanje ljudskog zdravlja i nužnosti uz neke manje zamjerke Klub HNS-a smatra da se radi o dobrom zakonu i koji će sigurno doprinjeti smanjenju svjetlosnog onečišćenja i zbog će ga klub HNS-a i podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. S nama su učenice i učenici Prve varaždinske gimnazije. Pozdravimo ih s pljeskom, drago nam je da ste Idemo dalje sa raspravama. Gđa. Anka Mrak Taritaš ispred kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Klimatske promjene su činjenice. Klimatskim promjenama se u smislu onog što imamo prilike i vidjeti, biljni i životinjski svijet prilagođuje. Prilagođivati će Jedna od stvari je u smislu migracija, kada o tome raspravljamo, ono što se govori, govori se da će slijedeći val migracija biti val migracija zbog klimatskih promjena jer ako će netko trebati dva ili tri dana više doći do pitke vode, to će biti jedan od razloga što će napustiti mjesto gdje živi. Ali u kontekstu klimatskih promjena, dobro se uvijek vratiti na temu, a tema je svjetlosno onečišćenje. Jednako tako kad gledate slike zemlje i kad gledate slike pojedinih kontinenata, po svjetlosnom onečišćenju odnosno po tome kako gdje svijetli, točno možete vidjeti kako koji dio zemlje funkcionira, što se tu dešava i koja je tu priča. Ja se moram sjetiti pred jednom 10.-tak, 15.-tak godina, ima tome sad i 15.-tak godina, kada su rađene autoceste, onda je, između ostalog, jedna od stvari na našim autocestama su bili tzv. zeleni mostovi. Mi smo tad bili u dosta velikim neznanjima vezano uz zelene mostove koji su rađeni za prijelaz životinja, pa su bili krupna, krupne životinje, i tada je jednako tako po prvi put, moram priznat, sam se susrela sa temom svjetlosnog onečišćenja. Kad se vozite bilo kojom autocestom, vi točno vidite dijelove koji su posebno osvijetljeni, uvijek su, osvijetljeni su vijadukti, osvijetljeni su, osim pratećih uslužnih objekata, osvijetljena su tamo prostor i kad morate skrenut i kad morate izać, oni su osvijetljeni zbog vozača, zbog nas da se u noći možete snaći, ali to ima sigurno posljedicu i na biljni i na životinjski svijet i to je jedna od rasvjeta koja relativno brzo se mora mijenjati i tad dolazimo do teme gradova. Naši gradovi se na različiti način odnose prema tom problemu. Ima gradova koji zaista vode računa u smislu rasvjete koju koristimo, ima gradova koji to idu nešto sporije. Dakle, uvijek se nekako, moram priznat, referiram na Grad Zagreb i na priču koja je bila i koju ste mogli vidjeti, Grad Zagreb je angažirao posebnu tvrtku koja se bavila i koja se još uvije bavi problemom osvjetljenja pojedinih ulica u Gradu Zagrebu, problemom promjena žarulja i onda kad vidite koji su to iznosi, ostanete malo iznenađeni i malo zabezeknuti, čak štoviše, ova jedna ova jedna stabilna koalicija koja je i u Saboru i u Gradu Zagrebu, HDZ-a i g. Milana Bandića je na temu Održavanja javne rasvjete u Gradu Zagrebu, bila pred pucanjem, to je nešto što u nekoliko navrata u u Gradskoj skupštini nije prošlo da se javnom rasvjetom u Gradu Zagrebu bavi pojedina tvrtka i onda je bilo spasonosno rješenje Zakon o komunalnoj djelatnosti koji je rekao da o tome više ne odlučuje predstavničko vijeće, nego odlučuje gradonačelnik sam i to je bilo spasonosno spasonosno rješenje u Gradu Zagrebu jer je to bila tema o kojoj je jedno četiri, pet puta je na Gradskoj skupštini nije prošlo da u Gradu Zagrebu imate Holding sa 10 000 zaposlenih, gdje imate ljude koji se mogu baviti s tim da uzimate jednu tvrtku koja će se baviti održavanjem rasvjete, javne rasvjete u Gradu Zagrebu, ali to je nešto što u principu spominjemo usput, nešto što je tema je slijedeće, postoje, imamo Zakon, na temelju Zakona na način na koji je ovdje definirano, bit će potrebno donijeti podzakonske akte i onda imamo kaže, usklađivanje postojeće javne rasvjete s Odredbama ovog Zakona, rok će biti prijelazni period 12 godina od donošenja podzakonskih akata. I sad kad to pročitate, čini vam se 12 godina, 12 godina u smislu izbora, to su vam tri mandata, to su vam tri mandata nekog gradonačelnika ili tri mandata nekakvog zastupničkog tijela, to je tih 12 godina u kojima će se morati prilagoditi. Pitanje je što će sve biti kroz tih 12 godina. A zašto to sve zajedno govorim? Ovo je jedan Zakon kad ga čitate i kad malo uđete u njega, čini vam se okej, dakle, svjetlosno onečišćenje, svi smo svjesni problema koji je. U redu je u odnosu na neke Odredbe i usklađenje s propisima EU, u redu je zaista da se o tome brinu gradovi jer kad uzmete druge Propise i Zakone, to je nadležnost, dakle, to je komunalna problematika koja je nadležnost gradova, u redu je da RH ima u svom zakonodavstvu dobar odnos prema problemu koji je vezan uz zaštitu okoliša i imat ćemo jedan pristojan Propis i onda će nam se desiti ono što nam se uvijek dešava, razlika između tog pristojnog Propisa i stvarnosti. Dakle, imamo 12 godina za prilagođavanje, što je u smislu planiranje i svega dobro. I onda jedno od pitanja, koliko zemalja EU je do sad donijelo takav Zakon? Ja sam to pitala i na prvom čitanju na Odboru i onda se ispostavilo da je to svega nekoliko. Ja mislim da smo Hrvatska, da je prva od tih zemalja koja će kroz Parlament taj Zakon donijet. Zašto žurimo? Zašto smo sad odlučili s tim zakonom tako brzo ići. Tu postoji uvijek i nekakav razlog koji može biti opravdan. Recimo ako mi na tržištu ili pripremamo se imati u smislu gospodarstva, nekoliko tvrtki koji će proizvoditi neke stvari koje su vezane uz mogućnost takve rasvjete, onda to ima smisla. Da si donesemo zakon i da na taj način potičemo razvoj domaćeg gospodarstva, potičemo razvoj poduzetništva pa ćemo biti evo prvi, mislim da dobro čitam. Dakle nekoliko ih zemalja EU-a imalo u raspravi ali ajde da budem do kraja poštena, možda jedna od prvih. Imat ćemo taj zakon. Moći ćemo se pohvaliti, znate ono kad stavljate recke, evo mi smo tu recku napravili i donijeli. Ako iza toga stoji zaista težnja i mogućnost za razvoj gospodarstva, da se tu naše gospodarstvo može razvijat, da se mogu možda nekakva proizvodnja otvarati, sve ok, napravili smo to pa ćemo biti prvi, pa ćemo onda to možda nam je dobar izvozni proizvod ali ako to radimo samo zbog jednog slučaja, ako radimo ne daj bože zbog nekog nepoznatog razloga ili zbog nekih vrlo zanimljivih interesa, onda se pitamo zašto. Imamo niz propisa koje je valjalo, s kojim tapkamo, koje ne donosimo a baš ovaj propis idemo prvi donijet. Mi ćemo kao klub GLAS-a i HSU-a biti suzdržani. Bit ćemo suzdržani na ovo, suzdržani ste u trenutku kad nemate baš razloga previše biti za, nemate najčvršće moguće argument da budete protiv ali imate osjećaj da ipak je tu nešto što vam ne bi do kraja bilo prihvatljivo. poštena do kraja, u smislu propisa i u smislu što piše, sve ok, odnos prema prostoru, odnos prema zaštiti okoliša, dajemo 12 g. za prilagodbu, dakle sve u redu ali pitanje je suštinsko, zašto žurimo s tim, što ćemo s tim dobiti, dal nije bilo pametnije još možda malo pričekati pa vidjeti sve neke stvari i pritom ja nemam ni problem da se donosi neki propis i donosi neki zakon, pa po putu ustanovite ili utvrdite da nešto nije bilo dobro pa da radite izmjene i dopune, ali ovdje je dosta tih nepoznanica i dosta tih priča. Tm više kad gledate malo Zemlju iz zraka i kad gledate Hrvatsku, točno možete vidjeti po onim točkicama, točno ne mora vam nitko reći koji je najveći grad u Hrvatskoj, kako gradovi stoje, koji su vam dijelovi Hrvatske koji su zapravo opustošeni gdje više nema ljudi i gdje zaista su ljudi otišli i pitanje je kad će se vratiti pa su to slike koje treba koristiti, treba koristiti u smislu uopće ideje, projekte i strategije nekakvog demografskog oporavka Hrvatske ali to je jedna druga tema i nema potrebe da ovu govornicu na ovoj temi koristim za ovo, jasno sam rekla stav našeg kluba, hvala lijepo. Hvala i vama. Sad ćemo prijeći na pojedinačne rasprave, ima samo jedna, g. Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi g. državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Naravno da podržavam inicijativu za donošenjem ovog zakona zato što smatram da je svjetlosno onečišćenje jedan od vidova onečišćenja o kojima se u javnosti nedovoljno govori i nedovoljno razumije koje su njegove posljedice. Svjetlosno onečišćenje naravno utječe na primjerice mogućnost da se bavimo određenim znanstvenim djelatnostima kao što astronomija koje mi je naravno jako da je astronomsko društvo sudjelovalo u donošenju ovog ali svjetlosno onečišćenje ima direktne posljedice po biljni i životinjski svijet. Svjetlosno onečišćenje dovodi do promjena u ponašanju raznih životinjskih vrsta, do promjena u rastu biljaka, ali isto tako svjetlosno onečišćenje pogotovo u gradovima dovodi i do promjena u bioritmu mnogih ljudi. I ako govorimo o onima koji možda nemaju mogućnost da primjerice zbog tog što žive u nekim jeftinijim objektima ili tako dalje, nemaju mogućnost potpuno izolirati ulazak svjetla u njihove stambene jedinice, to dovodi do poremećaja u snu a poremećaj u snu znamo uzročnik je mnogih opakih bolesti. Zbog toga, bez obzira na potencijalne možda nečije interese, ja moram pozdraviti donošenje ovog zakona i s te strane ga podržavam. Međutim, smatram da ovaj zakon ima nekoliko nedostataka zbog čega smo moji kolega Tomić i ja podnijeli niz amandmana kojima želimo pomoći da se ovaj zakon popravi pa ću u ovoj raspravi iskoristiti priliku kako bi obrazložio neke od njih i počet ću redom. Člankom 3. stavkom 1. ovog zakona, predviđen je niz situacija od kojih se izuzimaju od primjene Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Neke od tih situacija su potpuno logične. Primjerice, signalizacija u prometu. Pa naravno da signalizacija u prometu koja je direktno usmjerena na zaštitu ljudskog života, ljudskog zdravlja mora biti izuzeta iz ovog zakona. Isto tako i sigurnosna rasvjeta. Možemo debatirati o obrambenim objektima, u nekim zemljama je pitanje svjetlosnog onečišćenja koje dolazi od obrambenih objekata vrlo velika tema ali s obzirom na činjenicu da j broj obrambenih objekata u RH smanjen bez obzira na namjene ministra Krstičevića da vojsku rasprostri diljem RH, mislim da je i ovo nešto što je logično da bude kao izuzeće. Međutim ono što nije logično da bude izuzeće od ovog zakona je potpuno izuzeće primjene zakona na proizvodne pogone. Poštovane kolegice i kolege, proizvodni pogoni nisu izvor samo onečišćenja dimom, onečišćenja štetnim emisijama nego su često upravo proizvodni pogoni najveći izvor svjetlosnog onečišćenja. Svatko tko je imao sreću ili nesreću da živi u blizini nekog proizvodnog pogona koji radi a primjerice u Puli takvu situaciju imamo sa tvornicom cementa, Uljanikom itd. mogao je svjedočiti koliko proizvodni pogoni proizvode svjetlosnog onečišćenja. I zbog toga smatram da odredba kojom se proizvodni pogoni apsolutno izuzimaju od dosega primjene ovog zakona. Pazite u svim situacija proizvodni pogoni dok rade plus 30 minuta prije ili kasnije izuzeti su iz primjene ovog zakona i mogu proizvoditi svjetlosnog onečišćenja koliko god žele. Na njih nije čak niti predviđena odredba da postojeće žarulje moraju zamijeniti sa ekološki održivijim jer u zakonu izričito piše odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na proizvodne pogone. Ako znamo da je razdoblje prilagodbe 12 godina onda mislim da doista nema potrebe za jednim ovako širokim izuzećem i stoga smo predložili amandman da se u stavku 1. točka 1. briše. Naravno, naravno, ukoliko bi Vlada RH bila spremna intervenirati na način da predloži nekakvo kompromisno rješenje bili bi više nego zadovoljni to prihvatiti. Ali smatramo da je potpuno neprihvatljivo sa aspekta zaštite okoliša isključiti primjenu ovoga zakona od svih, za sve proizvodne objekte. Sličnu situaciju imamo i sa pitanjem luka. OK, naravno da luke koje vrše prekrcaj tereta ne mogu imati ovakvo ograničenje jer bi to naprosto značilo da u određenim lukama u RH u određeno doba noći noći naravno ne možemo raditi. Međutim, međutim mislim da to ne treba biti za sve luke kao što je navedeno u članku 3. stavci 2. točci 6. ovog zakona. S jedne strane zbog sentimenta kao Puležan mislim da bi brodogradilišta trebala biti izuzetak kod primjene ovoga zakona ali vjerujem da ćemo se složiti da sportske luke i nautičke luke doista ne bi trebale biti izuzetak. Ja doista mislim da luke nautičkog turizma mogu osvijetliti svoje objekte a da pri tome poštuju kriterije koji su postavljeni u ovom zakonu. S obzirom da je nautički turizam relativno profitabilna djelatnost i da je rok prilagodbe 12 godina mislim da bi trebalo ugraditi ograničenje koje se predlaže u našem amandmanu. Sljedeća stvar na koju ću ukazati kao problem je pitanje krajobrazne, krajobrazne rasvjete. Dakle ovim zakonom je dopuštena relativno široka primjena krajobrazne zaštite pa čak pazite, tu je poseban problem, pa čak i u objektima koji se smatraju zaštićenim dijelovima prirode. Bez obzira na određene elemente zaštite koje je predlagatelj ugradio i koje su hvale vrijedni ipak postoji bojazan da bi se krajobrazna zaštita, krajobrazna rasvjeta mogla kao takva zloupotrijebiti jer postoji mogućnost a to se često događa da se njome osvjetljavanju krošnje, da se njome osvjetljavaju slapovi itd., pa čak i u područjima koje se smatraju zaštićenim područjima prirode a onda se dovodi u pitanje koliko su ta zaštićena područja doista zaštićena i koliko se u njima očuvava onaj eko sustav zbog kojeg je neko područje zaštićeno. Jedan konkretan prijedlog koji bi vam dali i s time ću završiti kada govorim o pojedini odredbama je pitanje oglasnih ploča. Svjedoci smo da se sve više i više postavljaju oglasne ploče i te oglasne ploče se po mojem mišljenju potpuno nepotrebno osvjetljavaju s donje strane što onda dovodi do odbijanja i raspršavanja svjetlosti koje ide prema gore čime ometa i životinje koja lete ali isto tako i sve one koji su ikad uzeli teleskop i pokušali promatrati naše nebo. Doista, doista mislim da za oglasne ploče nema potrebe da se dopusti osvjetljavanje s donje strane. Ponoviti ću još jednom rok prilagodbe je 12 godina. Svim onima koji su postavili oglasne ploče oni će se više-manje u tom roku što znači da će se ovo primjenjivati samo na one nove koji će se postavljati i doista ne vidim da bi nekoga posebno ograničavalo ako bi se ovakvo ograničenje uvelo sada u zakon. Zaključiti ću, apsolutno treba podržati donošenje ovog zakona jer se radi o jednom vidu onečišćenja koje mnogi zaborave. Ali u nadi da će ovaj zakon koji je u svojoj intenciji dobar, koji je po mojem mišljenju i dovoljno restriktivan u smislu da svojim odredbama štiti naš okoliš koji s druge strane ima dovoljno dug rok prilagodbe kako bi se svakome na koga se odnosi omogućilo dovoljno vremena kako se nikoga ne bi. Pazite mi smo često imali situacije da neke dosta važne stvari treba primijeniti u pola godine, godinu dana ili tako dalje. Ovdje će svatko imati više nego dovoljno vremena da se tom zakonu prilagodi. I zbog toga mi je, pa reći ću slobodno nerazumljivo što su se dogodile ovakve po mom sudu omaške u ovom prijedlogu zakona i nadam se da će kod predlagatelja biti sluha za prihvaćanje barem dijela amandmana koje smo kolega Tomić i ja uputili. Hvala vam lijepa.

da su to vaši amandmani ali sada mi je drago da sam se pripremao i da sam gledao te vaše amandmane i mogu vam reći da se s vama slažem i da ću prilikom glasanja o amandmanima ako predlagatelj ne prihvati te amandmane, ne uvrsti ih u prijedlog sasvim sigurno da ću glasati za te amandmane. Kao što sam bio izrekao i u svojoj raspravi u ime kluba pogotovo se slažem kada u pitanju su luke nautičkog turizma i prihvaćam u potpunosti vas argument da se za komercijalne luke je jedna stvar a što se tiče luke nautičkog turizma da bi tu ipak trebalo biti u potpunosti ispoštivane odredbe ovoga zakona. Dakle još jedanputa jedna mala isprika kolegi Tomiću i vama i pohvala jer ste se oko ovoga očito izuzetno angažirali. Hvala. Odgovor? Ne, dobro, hvala. I sada će završnu riječ imati državni tajnik gospodin Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se uvaženim kolegama i uvaženim zastupnicama i zastupnicima koji su pozdravili donošenje ovog Zakona. Jasno, izrazili su i određena kritička mišljenja vezano za pojedine odredbe, što mi uvažavamo. Amandmani uvaženog zastupnika Grbina će biti u svakom slučaju izanalizirani i mi ćemo predložiti Vladi određena rješenja odnosno da li ćemo ih prihvatiti ili ne, da sad ne poleminiziramo o pojedinim Amandmanima, ali ima, moglo bi se razgovarati i o Amandmanima odnosno o temeljima na osnovu kojih smo određene odredbe propisali, a vi ste to, ukazali na njih Amandmanima. Kulturna dobra i luke odnosno nautički turizam apsolutno su regulirani rasvjetljavanje i kulturnih dobara i luka su regulirani ovim Zakonom, a naročito je to režim njihovog rasvjetljavanja je predviđen čl. 11. ovog Zakona. Ekološki prihvatljiva svjetiljka, uvaženi zastupnik Saucha je rekao, ako sam ja pravilno shvatio, dakle, Zakon je propisao odnosno struka je to rekla, mi smo u ovom Zakonu izuzetno konzultirali struku struka je rekla da je ekološki prihvatljiva svjetiljka ona koja je do 3000 kelvina, dakle, ta boja i ta rasvijetljenost je struka definirala kao ekološki prihvatljiva. Imamo mi i slučajeve, na Braču imamo slučajeve neke druge slučajeve gdje su nam se ljudi javljali, tražili su intervenciju naših inspekcija jer jednostavno su, njihov komoditet ugrožen odnosno njihov san je ugrožen na način da su svjetiljke koje je lokalna samouprava u okviru javne rasprave postavila, neadekvatno postavljena, pa im svijetli u sobe, pa im svijetli u kuće, oni nemaju miran san. Pratili smo mi sve što se to dešava, znamo i šta znači to sa medicinskog stanovišta, inspekcija je izlazila itd., dakle, da ne širim temu, zato je ovaj Zakon i propisao da se u javnoj rasvjeti od sad, pa ubuduće, dakle, tko god ide u rekonstrukciju javne rasvjete, mora se primjenjivati ovi standardi gdje je ekološki najprihvatljivija svjetiljka do 3000 U nacionalnim parkovima, parkovima prirode, iz određenih razloga na koje su ukazali ljudi iz zaštite prirode, smo taj cenzus spustili, dakle, tehnološki spustili na one svjetiljke do 2200 kelvina i to je struka rekla, dakle, mi smo uvažavali mišljenje i stav struke. Zašto primjena sad ovog, zašto smo išli sad u izmjene ovog Zakona? Temeljni Zakon je donesen 2011.-te godine. On se od od tad do danas nije primjenjivao, čak se nisu donijeli ni Pravilnici koji su trebali da utvrde određena mjerila i kriterije u razradi tih Zakona i na osnovu toga inspekcija je imala vrlo otežan rad na terenu jer nisu imali osnov za donošenje određenih mjera. Dakle, mi ćemo sad poslije usvajanja ovog Zakona, ukoliko se on usvoji, ovakav kakav smo predložili, ostavili smo rok od 12 mjeseci za donošenje tri temeljna Pravilnika koji trebaju taj pravni vakum da urede, dakle, da stvorimo određenu pretpostavku u inspekcijskim službama na osnovu kojih oni mogu postupati na terenu. Mi smo definirali primjenu ovog Zakona 12 + jedna godina. Dakle, od danas, od prvog dana primjene, 12 godina je potrebno da se, ostavljeni rok, da jedinice lokalne samouprave se, dakle, usuglase sa ovim tehničkim standardima. Oni koji imaju javnu rasvjetu nedavno rekonstruiranu, struka je rekla da te žarulje koje su oni ugradili, imaju vijek trajanja 12 godina. Mi smo to poštovali, pa smo rekli da, u trenutku kad dođete u fazu nove rekonstrukcije, vi ćete morati primjenjivati standarde iz ovog Zakona. Dakle, mi vas ne prisiljavamo da to radite sad, nego kad to budete tehnološki vi bili svjesni odnosno kad vam to bude bilo potrebno, želite rekonstrukciju, morat ćete raditi rekonstrukciju po ovim standardima, a ne više po standardima kao prije gdje ste koristili svjetiljke od 4 do 5 5 do 6000 kelvina, koje je struka rekla da su štetni, da su previše svijetli, previše plavi, itd. Dakle, to je cilj izmjene ovih Zakona. Inače je struka rekla da je ekonomska isplativost ovih žarulja je u sedmoj i da još pet godina traju, prema tome, to je 12 godina koji je neki tehnološki vijek i mi smo tu činjenicu uvažavali kad smo rekli da će se ovaj Zakon primjenjivati, rok prilagodbe jeste 12 godina + jedna godina, računajući od danas, pa za 12 mjeseci kad Ministarstvo se obavezalo da će donijeti sve pripadajuće akte. Ako sam nešto izostavio, evo, to je to. Hvala vam. Hvala i vama. Imate 3 replike. Prvu repliku je tražio g. Peđa Grbin. **Grbin, Uvaženi državni tajniče, hvala vam što ćete uzeti u razmatranje ove Amandmane. Samo bih htio ukazati, da, točno je da se luke nautičkog turizma i ostale luke nalaze u režimu iz čl. 3. st. 2. gdje oni moraju primjenjivati one zabrane iz čl. 11. st. 5., ali to nisu jedine zabrane. Vi primjerice u čl. 11. imate i druge zabrane, kao što je primjerice zabrana da svijetlo gori tijekom dana, koja će ostati za luke nautičkog turizma, dakle, ta zabrana, onda zabrana tamo onih svjetala od 500 nanometara itd. Moj prijedlog je da razmotrite da se luke nautičkog turizma i sportske luke uopće izuzmu iz bilo kakvog povlaštenog režima. Recimo, možda bi kompromisni prijedlog bio da se onda proizvodni pogoni stave u isti režim kao što su i luke. Dakle, to bi, po mojem mišljenju onda bilo dobro rješenje. Hvala.

struka je rekla, bila je jedna od omiljenih parola. Kada je htio progurati nešto što je u principu bila politička odluka, šta ja ne tvrdim da ovdje je. No međutim, nije mi logično da ako sam Zakon već u jednom od kasnijih članaka definira da je ipak bolja i zdravija, znači, temperatura svijetla 2200 nije mi jasno zašto onda na prethodnom članku kaže za ljudsku upotrebu tj. ne za ljudsku upotrebu, nego za urbane sredine da je sasvim u redu 3000 kelvina. Mislim i same, probajte u samoj praksi, kad idući put idete u neki trgovački centar gdje se prodaje građevinska oprema ili rasvjeta tijela, zamolite tamo nek vam netko uključi žarulju od 3000 kelvina, to definitivno nije najprirodniji mogući spektar i mislim da ne bi bilo loše da se još jedanput ta struka pita dal je moguće da se ipak ide sa malo toplijim svjetlom od 3000 kelvina, evo, samo to, hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Treću repliku ima gđa. Anka Mrak Taritaš. lijepo potpredsjedniče Sabora. Samo malo pojasnim da, sebi možda, a bit će i prilike da odgovorite. Zakon stupa na snagu 1. travnja 2019.-te. Ako je 12 mjeseci, ste dali rok za izradu Pravilnika, to je, pretpostavljam od 1. travnja 2019.-te 12 mjeseci. To znači da je 1. travnja 2020.-te i onda još imamo 12 godina, to znači, do 1. travnja 2032.-ge